Уважаеми колеги, продължаваме с питане от народния представител Димчо Михалевски относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на политиката по Закона за кадастъра и имотния регистър. Заповядайте, господин Михалевски, да развиете питането. Благодаря, господин председателстващ. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Това също е една от политиките на министерството, която е изключително важна, тъй като има пряко действие както върху привличането и възможността за по-лесно инвестиране в държавата, изграждането на големи инфраструктурни обекти, така и върху живота на българските граждани и управлението на тяхната собственост. Програмата „Геодезия, картография и кадастър” през последните десетина години получи сериозно финансиране и по отношение на изработването на новата кадастрална карта и кадастралните регистри, и по отношение на отделяне на национални средства и заемни средства от Световната банка. Ще припомня само, че през 2008 г.

някъде около десетина милиона лева възлиза издръжката на персонала, съответно заплатите и текущите дейности по обслужването на клиентите. Тук трябва да отбележим, че на годишна база спрямо изработените до момента около 18-19% от покритието на страната с нови кадастрални карти, приходите в националния бюджет варират между 17 и 18 млн. лв. на година. Във връзка с това и с амбициозните планове на правителството да изгражда големи инфраструктурни обекти, от една страна, от друга – да привлича инвестиции, което е важно,

какви са предстоящите задачи и като финансиране, и като поставени цели за изработване на кадастралните карти в различните райони на страната, и в частност в урбанизираните територии, до 2013 г. във връзка с произтичащата държавна политика от Закона за кадастъра и имотния регистър?

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която създава и поддържа кадастралната карта, кадастралните регистри на територията в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър, също така изпълнява геодезически и картографски дейности съгласно Закона за геодезията и картографията. Както отбелязахте, приоритетите на агенцията, които сме заложили в рамките на мандата на правителството, са, разбира се, в максимално възможното покриване на територията на страната с кадастрална карта и регистри, увеличаване и подобряване на предоставените кадастрални услуги за нужда на гражданите, усъвършенстване и увеличаване на функциите на информационната система на кадастъра, както и ускоряване изпълнението на дейностите в областта на геодезията и картографията поради нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планиране, инвестиционно проектиране и изграждане на големи и малки инфраструктурни обекти.

Създадена и одобрена е кадастрална карта на 42 града - общински центрове, а на още три града е в процедура по одобряване. Одобрени са кадастрални карти и регистри на още 68 други населени места в страната. Общата площ на одобрената кадастрална карта за този период е малко над 500 хил. хектара, което представлява 5% от територията. Броят на осигурените с кадастър имоти за този период е над 1,1 милиона. В съответствие със Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са изработени и специализирани карти и регистри за обектите на територията на курортен комплекс „Слънчев бряг”, за териториите на морски плажове „Панорама”, „Камчия-север”, „Обзор-мотела”, „Бургас север”, „Бургас-централен” и „Поморие-юг”. За нуждите на граждани, ведомства, общини и дружества са предоставени услуги, включващи 5,2 милиона единици информация, а с цел подпомагане обслужването на гражданите са открити 37 броя изнесени работни места извън областните градове. В рамките на този период беше разработен, изготвен и съответно одобрен за финансиране и проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за развитие на електронните услуги, изпълнението на който ще облекчи достъпа на много ведомства, общини, търговски дружества, както и граждани до кадастрална информация. Агенцията беше и първата държавна администрация, която през 2009 г. въведе разплащанията към бюджета по електронен път. Работим усилено и върху усъвършенстване на нормативната уредба. Това, което сме инициирали в момента – подготвяме да бъде представен на вашето внимание Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, въз основа на който целим да подобрим процедурите по създаване на кадастралната карта, и най-вече да облекчим процедурите по обслужване на гражданите. В този период изработихме, утвърдихме и обнародвахме три наредби и една инструкция. Това, което също направихме в последните месеци, надявам се, с положителен и успешен резултат – подготвихме още един проект за финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”. Това е Проект за предоставяне на електронни административни услуги за имоти публична и общинска собственост в обхвата на Черноморското крайбрежие и крайбрежната плажна ивица, както и на специализирани данни от държавния геодезически и картографски фонд. Този проект беше подаден за финансиране. Преминаха успешно първите два етапа за оценка и в момента предстои окончателното му одобрение и сключване на договор, за да може да започне неговата реализация. какво ни остава до 2013 г.? Това, което, разбира се, поставяме като един от основните си приоритети, е да създадем кадастрална карта на останалите осем административни региона на гр. София, на градове – общински центрове, и на други населени места, както и на повече територия с предстоящо изграждане на обекти от техническата инфраструктура – общо около 500 хил. хектара. Да създадем специализирани карти и регистри на обектите за територията на Черноморското крайбрежие. Да актуализираме подзаконовите нормативни актове, включително да направим законодателната инициатива, която вече споменах, както и да засилим дела на електронните услуги за подобряване на качеството на услугите с геоинформация за нуждите на клиентите чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със Закона за електронното управление отново в рамките на проекта по оперативната програма. И не на последно място, нашата цел е да оптимизираме работата на информационната система на кадастъра чрез обединяване на данните от кадастралната карта и кадастралните регистри на 28-те служби по геодезия, картография и кадастър в единна централна база данни. Благодаря.

първата част – какво е свършено, е добре, но то е продължение от предходните действия на предходните правителства. Това е финалът на одобряването на карти, които бяха осигурени като финансиране, изработени и сега естествено – влизат в експлоатация и ползване. На моя въпрос „Какво ще правим оттук-нататък?”, Вие изложихте една оптимистична картина: ще направим всички карти и ортофотопланове, кадастрални карти, едромащабни топографски карти, специализирани карти

ами са спрени двете процедури за всички дейности. Те са от порядъка на седем дейности. Да не ги изреждам – за специализирани карти, кадастрални карти, ортофотопланове по Закона за устройство за устройство на Черноморското крайбрежие. И са спрени, защото няма пари. Въпросът е, при положение че планът на държавата, официално подаден (и във Вашия програмен бюджет на министерството, и в цялата фискална рамка на държавата),

пари? Припомням, а и преди малко казах, че приходите на годишна база са 18 млн. лв. от такси на услугите, а ако се разширят картите и се инвестира, това ще се мултиплицира в увеличаване на обема. Моят въпрос е: готови

Аз Ви предлагам: първо обединете информацията, за да има обмен на информацията между УАБ, ДНСК, Агенцията по кадастъра и ГРАО, защото такъв обмен на информация в момента не съществува. А това са второстепенни разпоредители на МРРБ и е редно да се вслушват.

са ограничени. Ние сме заложили и представили на вниманието на компетентните органи какви са реалните нужди в дългосрочен план, за да можем да направим всичко, което имаме като програма.

Ще търсим целево финансиране допълнително за нейната реализация, включително отново със средства от европейските фондове, а и като част от общия приоритет, в който залагаме електронното правителство, тъй като тези средства и тази дейност са като част от електронното правителство. Работим и по темата, която споменахте – за обединяването на базата данни между службите и агенциите, които са към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, облекчаване на данните. Това е факт. Вече го правим. И не го правим само между агенциите и институциите в министерството. Правим го и с колегите от Министерството на земеделието и храните, които също направиха заснемане. С тях също обменяме данни, за да обогатим базата данни, използвайки дейности, финансирани от други източници. Благодаря.

стр. 58 и 59 – направили са „соpy-paste” от Програмния бюджет от миналата година, че са проведени процедурите за сключване на договори за изработване на ортофотопланове на Черноморското крайбрежие, кадастрални карти, регистри, едромащабната топографска карта и така нататък, и така нататък, и колко е важно това, как ще се случи, тъй като то вече е прекратено като процедура

всичките хубави приказки, които се леят от всички медии – какви страшни инфраструктурни проекти ще направим и какви инвестиции ще привлечем, няма да се случат, защото в същия доклад на министерството – за програмния бюджет, честно е написано, че ако липсва актуална картна основа, тоест ако липсват пари (ще ви припомня това, което сега ви казвам), няма да може да се изработи Генералната устройствена схема на България, няма да има развитие на Черноморското крайбрежие и няма да се реализират всички инфраструктурни проекти от програмата на правителството.

Тоест пари има, въпросът е как ги разпределяме и какъв е ефектът от тях. Има десетки национални и други програми, ефектът на които не винаги е най-добрият. Затова моят призив към вас е

Да благодарим на министър Павлова за участието й в настоящия парламентарен контрол. Преминаваме към питане от народния представител Драгомир Стойнев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно политиката на правителството за увеличаване на пенсиите през 2012 г. Господин Стойнев, имате възможност да развиете питането си. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, моят въпрос към Вас е: каква ще е политиката на правителството за увеличаване на пенсиите през 2012 г. 2012 г. Аз като председател на Комисията по труда и социалната политика признавам, че съм объркан от различните изявления – било то Ваши, било на министър-председателя относно увеличаване на пенсиите. На 8 септември тази година Вие казвате, че правителството има амбицията да повиши всички пенсии от 1 януари следващата година, на 9 септември чета следното в интернет: „Обадих се на министър Младенов и му казах: „Друг път да не съм го чул да се изказва преди решение на Министерския съвет”. Нормално е, господин министър, съгласете се, в подобна ситуация хората да са объркани, тъй като пенсионерите са възможно най-беззащитните хора. Голяма част от тях живеят под екзистенциалния минимум. Вчера излезе анализ на синдикатите, където ясно се каза, че за да оцелее човек в днешна България, са му необходими минимум 200 лв. месечно. Само че 1 млн. 200 хил. човека живеят със 136,08 лв. По тази причина, господин министър, бих искал да Ви попитам във връзка с бюджета за 2012 г.: предвижда ли се увеличаване на пенсиите? Благодаря.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

през миналата година, когато се сключи Националното споразумение между правителството, синдикатите и работодателите. Както е известно, част от предизвикателствата, пред които беше изправено правителството, възникнаха в резултат от разрастването на глобалната финансова криза през изминалите две години. С цел преодоляването на последиците от нея за страната ни се наложи да бъдат преосмислени основни приоритети и да се предприемат спешни мерки – както за подпомагане и възстановяване на българската икономика, което да доведе до увеличаване на приходите, така и за ограничаване на разходите, без което не би било възможно да гарантираме запазването на доходите нито на работещите, нито на сегашните, нито на бъдещите пенсионери, което ние направихме.

нараства необходимият осигурителен стаж, както и постепенно да нарастват годините за пенсиониране. Също така знаете, че предвиждаме намаляване и на някои случаи за ранно пенсиониране, които касаят МВР, МНО.

да останат колкото се може по-дълго на пазара на труда – това е изключително важно във връзка с устойчивостта на пенсионната система. Независимо от това, увеличаването на размера на пенсиите продължава да е безспорен приоритет на правителството, но достигането на тази цел в настоящата икономическа ситуация е възможно да се осъществи постепенно, след внимателна преценка на всички фактори, които оказват влияние, включително и изпълнението на приходите по държавния бюджет. В този смисъл приетото от Народното събрание увеличаване на размера на вдовишката добавка по чл. 84 от Кодекса за социалното осигуряване от 20 на от 1 септември тази година, беше първата стъпка за постигане на по-добра адекватност на пенсиите, която доведе до увеличаване на доходите на почти 600 хиляди пенсионери.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Младенов, радостен съм, че сте приели бонуса за по-дълго оставане на пазара на труда, тъй като той бе отхвърлен в парламента като наше предложение. Аз обаче бях сигурен, че когато левицата предлага конкретни идеи, които са в правна посока, се възприемат от правителството – това ваше действие е поредният пример.

Говорите за основни приоритети. Добре, пенсиите няма ли да бъдат основен приоритет най-накрая на това правителство? Виждаме, че с основни приоритети са винаги силовите министерства. Там явно се тропа по масата и се постигат конкретни резултати. Вие най-накрая няма ли да тропнете по масата, за да има увеличение на тези 136 лева и 8 стотинки? Господин министър, по-страшното е, че Вие на 8 септември говорите за увеличаване на пенсиите, при положение

Направих си труда да намеря Решение № 246. Колеги, забележете, от 15 април тази година, тоест на 15 април Вие сте знаели много добре, че няма да има увеличение на пенсиите през следващата година. Вие продължавате да си играете с очакванията на хората, което за мен лично е доста цинично.

видяхте, че България е може би единствената страна, която по време на икономическа криза, през тази година на два пъти в рамките на осем месеца увеличи минималната работна заплата – от 1 септември тази година, от 240 на 270 лева. Това, което се предвижда и ще бъде факт още следващата седмица е, от 1 май догодина от 270 да стане 290 лева. лева. В състояние на икономическа криза в рамките на осем месеца минималната работна заплата се повишава с 20%. Това е благодарение на по-добрата финансова дисциплина, която правителството следва и бюджетните дефицити, които спазваме. На базата на по-високите приходи и на по-добрия растеж ние можем да си позволим това. Всичките усилия, които в момента полагаме и най-вече в Министерството на финансите, правим планове на базата на икономическия растеж през второто полугодие на следващата година, да видим какви са възможностите да увеличим най-ниските размери на пенсиите. Това правим в момента. В понеделник има Национален съвет за тристранно сътрудничество, където окончателно ще се гледат тези параметри. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стойнев,

госпожо председател. Уважаеми господин министър, доколкото зная Националният съвет за тристранно сътрудничество не е Министерски съвет – това е консултативен орган. Вие трябва да вземете решението за бъдещите доходи за минималната работна заплата. Никъде в бюджета не е записано, че ще има увеличение. Що се отнася до пенсиите. В доклада към държавния Бюджет 2012 г., страница 50, е записано: „През 2012 г. не се предвижда осъвременяване на пенсиите”.

136 лева и 8 стотинки живее човек на месец! Живейте Вие един месец със 136 лева и 8 стотинки и тогава да видим дали социалната политика няма да стане отново приоритет на това правителство. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, към мен с молба да задам този въпрос се обърнаха пациенти с трансплантации, които са имали шанса да бъдат трансплантирани и след това се поддържат към нормален начин на живот с лекарствени продукти с поддържаща терапия. Тяхното безпокойство е разбираемо за всички нас, защото, както научихме – в периода между двата тура на изборите, тихомълком в Позитивния лекарствен списък са направени промени, които касаят лечението на трансплантираните. Става дума за това, че на пазара са влезли два нови генерични продукта за пациенти с трансплантации, които ще бъдат заплащани от касата. Това означава, че пациентите или трябва да си сменят лечението, или ще трябва да доплащат сериозни суми, за да останат на досегашното си лечение. Какъв всъщност е истинският проблем? Предполагам, че и Вие много добре знаете, а и аз се осведомих от изявленията на специалистите, че промяната на поддържащата терапия при трансплантирането не е желателна. Нещо повече, тя е изключително опасна, защото може да доведе или до тежки инфекции, или направо до отхвърляне на трансплантирания орган. Затова и пациентите, и специалистите са изключително и очакват от Вас да се намесите, тъй като всички знаят, че става дума за около 600 души, а реализираната икономия от този експеримент на Комисията по Позитивния лекарствен списък, ще бъде в рамките на 200 хил. лв. Много е спорно дали ще бъдат наистина спестени тези пари, като се има предвид, че в една голяма част от случаите промяната на поддържащата терапия на трансплантираните ще доведе до усложнения, които се лекуват с много повече средства. Очакването на пациентите с трансплантациите е Вие да вземете необходимите мерки,

Уважаема госпожо председателстваща, госпожо Манолова, дами и господа народни представители! През последния месец не е включван в Позитивния лекарствен списък генеричен лекарствен продукт с тесен терапевтичен индекс за лечение на пациенти след трансплантация.

В Министерството на здравеопазването обаче постъпиха редица писма, които засягат механизма на рефериране на тези продукти. Във връзка с това Министерството на здравеопазването изиска становища от водещи специалисти в областта от Фармацевтичния факултет на Медицинския университет – гр. София. Всички постъпили становища и предложения са обсъдени на заседания на работната група, създадена със заповед на министъра. Предвижда се предприемането на следните действия: Въвеждане на изискване при извършването на оценка на генерични лекарствени продукти с тесен терапевтичен индекс, които не удовлетворяват нововъведените стриктни изисквания за биоеквивалентност, да се представят нови данни. Да се възложи на националния консултант по трансплантология, съвместно с научните дружества, да разработят Проект за следтрансплантационното наблюдение и лечение на трансплантираните пациенти, които да бъдат включени в обхвата на Наредба № 6 от 5 март 2007 г. за утвърждаване на медицинския стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Ще се въздържа от коментар по медицинската част. Аз лично много предпазливо се изказвам, когато става въпрос за юридически казуси, защото те имат много специфика. Медицина се учи шест години и поне четири години след това Твърдението, че се застрашава – говоренето за инфекции и така нататък – мисля, че хората, които са с медицинско образование, веднага ще квалифицират какво е. Аз ще си го спестя, но мога само да кажа, че въпросът изобщо не стои така. Не се предлагат никакви опасни лекарства. Всичко, което се предлага на българския пазар, има европейски сертификати. Наистина има много специфични теми, които ние разглеждаме в работната група

Уважаеми господин министър, прекалено елементарно е обяснението, което ползвате при всеки неудобен въпрос, а именно: „Задаващите въпросите не сте лекари и респективно нямате правото да се безпокоите”. Наистина както за лекарствената политика, която провежда вашето министерство, така и за нейното отражение върху здравето на хората. Истината е, че проблем има, и самият Вие признахте наличието на този проблем. Игра на думи е дали това лекарство, всъщност тези два генерични продукта, са били в Позитивния списък, но тъй като не са били внасяни в България, цените им не или че наистина, след старта на внасянето на тези два генерични продукта, предвид правилата в Позитивния списък, че Касата заплаща най евтините лекарства, наистина хората с трансплантации ще бъдат да променят лечението си. Всъщност, доколко опасна е употребата на генерици при поддържаща терапия за трансплантирани, изявленията не са мои, а са на националния консултант по трансплантации и на други водещи специалисти в тази област и в техните публични и медийни изяви, в които казват, че при 27% от случаите, когато вместо оригинален продукт се използва генерик, това води до неблагоприятни последици, включително до отхвърляне на трансплантиран орган. В момента Ви цитирам изявление на националния консултант по трансплантации. Също така негово изявление е фактът, че в редица европейски страни употребата на генерици при трансплантираните изобщо е забранена, като въпросният професор обяснява, че например в Италия, в Испания и в Дания е абсолютно забранено използването на генерици, а в други европейски страни е сведено до 3%. Което означава обаче, че с въвеждането на тези лекарства на българския пазар наистина част от трансплантираните ще бъдат принудени да ги ползват, тъй като в противен случай ще трябва да доплащат от джоба си разликата до по-скъпото досегашно тяхно лечение. По този начин наистина се създава огромен проблем за тези хора. Тази част от тях, които могат да си позволят да плащат от джоба си за досегашното лечение, със сигурност ще го направят, за да не подлагат на риск здравето си. Моят въпрос към Вас е: какво ще стане с останалите и дали наистина министерството не може да си позволи заплащането на адекватно лечение на 600 души трансплантирани? Уважаема колега Манолова, генеричният продукт е лекарство, което има същата активна субстанция както дадено само че оригиналните са предпазени с патент обикновено за 10 години. След като минат тези 10 години и фирмата е възвърнала всички средства, които е инвестирала, реализирала е печалба, същата молекула може да се използва от всеки друг производител да го произведе под друго име. Това обаче не значи, че тези лекарства не минават на съответните тестове и не се приравняват. Разбира се, те стават по-евтини, намаляват цената. Когато ние плащаме нещо по-евтино, това значи, че даваме парите, за да се лекуват Въпросът е: дали най-бедната държава трябва задължително да купува най-скъпите лекарства? Въпросът е: кой има интерес – дали са пациентите или някои други хора, които намират под една или друга форма могъщи говорители? Ако искате да навлезете дълбоко в темата, ще Ви предложа множество медицински публикации, които сравняват конкретни продукти. За Дания примерите не са Ви верни. За Дания е казано, че циклоспорин – това е генеричното му наименование, не се прилага генерично заместване. Знаем, че Дания е ултра богата държава. Ако искате да видите конкретните медицински публикации, напишете в Google „PubMed”. Той ще ви отведе към сайт с много сериозни източници. Там ще видите, че хората по света си задават този въпрос. Дори богатите държави искат да направят икономии, без да намалят качеството и да увредят здравето на хората. Така че не е толкова опростено.

Мисля, че ще се справите. Виждам, че имате сериозни познания по темата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. С това приключва парламентарният контрол към министъра на здравеопазването и преминаваме към въпрос от народния представител Георги Божинов към министъра на околната среда и водите Нона Караджова относно последния вариант на формуляр за кандидатстване за финансиране на Втора фаза на Интегрирана система от съоръжения за управление на отпадъците на София.

Историята около изграждането на така наречения Завод за отпадъци на София е с многогодишна история. Всички обещавани срокове за построяване на завода отдавна изтекоха. Новата вълна обещания беше свързана с европейско финансиране и срокове за изготвяне на Апликационна форма за кандидатстване за европейски Последните актуални обещани срокове също изтекоха. Похарчени са милиони за анализ и подготовка на формуляра за кандидатстване. Предпоследният формуляр не беше приет от Европейската комисия. Не беше приет Финансово икономическият анализ – не се приемаше тази част, че онази най-калорична част от отпадъка ще се кара до циментовите заводи, които имат големи горивни инсталации с комплексни разрешителни. Започна подготовка на последния вариант на Апликационната форма.

Последният подвъпрос, който сега добавям: как Вие смятате в диалога с Европейската комисия – ще признае ли вече проведения

първо по отношение на сроковете за представяне на формуляра за кандидатстване. След като отново беше направен анализ на втората фаза на изграждане на Завода за битови отпадъци в София, който беше основно по искане на Европейската комисия, това дали да бъдат изгаряни, или да бъдат механично-биологично третирани софийските отпадъци, този момент приключи и вече сме пред финализиране на процеса. Както знаете, отново се доказа, че механично-биологичното третиране е по-подходяща форма за битовите отпадъци на София.

точните графици. Второ, по отношение на общественото обсъждане на формуляра за кандидатстване, искам да Ви информирам, че няма процедурно или нормативно изискване за обществено обсъждане и не ни е известно да има друг проект или оперативна програма от 2007 г. до момента, по които да е правено такова обществено обсъждане. Обществени обсъждания, както Ви е известно, се провеждат в рамките на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и за този конкретен проект за битовите отпадъци на София, са спазени всички изисквания на законодателството със запознаване на обществеността и отразяване съображенията на заинтересованите лица. Трето, по отношение на таксата битови отпадъци. Както знаете, именно за да се гарантира, че такса битови отпадъци ще бъде социално поносима за населението на Столичната община, се се подготви проектът и ще бъде ползвано безвъзмездно финансиране, тъй като в противен случай интегрираната система за управление на отпадъците трябваше да бъде изцяло финансирана от гражданите и бизнеса в София. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация такса битови отпадъци се определя от Общинския съвет, а компонентите на таксата и техният размер са ясно определени в чл. 66 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси. Заседанията на Заседанията на общинските съвети по този въпрос са публични и всеки заинтересован гражданин може да присъства на тях и да се увери. Нещо повече, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, всички общини са длъжни да представят на интернет страницата си

Уважаема госпожо министър, защо смятам, че трябва да има обществено обсъждане и хората трябва да знаят? Но щом няма да има, аз ще им кажа. Когато бъде построен заводът, дори Европейската комисия да приеме всичките ни искания за безвъзмездна помощ от тях, при онази част, която ще вземем като заем, и при експлоатацията на тези скъпоструващи съоръжения през 2014 г., според апликационната форма, а не според мен, такса смет за софиянци ще нарасне два пъти. Гражданите трябва да се приготвят да плащат по 320 лв. на тон отпадък. Ще дам две цифри за сравнение: в Брюксел, където средната работна заплата е път пъти по-висока отколкото в София, обработката на един тон отпадък е два пъти по-евтина от тази, която ще бъде тук. Защо го казвам това? Защото в края на краищата ще има изгаряне в София. Няма да бъде изгарян продукт от завода, а ще бъде изгаряна най-калоричната част от битовия отпадък, повтарям – не продукт, а част от отпадъка ще бъде изгарян, която част ще бъде сепарирана по възможно най-скъпата технология и поддръжка на тази технология. Това трябва да се обсъди. Хората трябва да го знаят. Вие най-добре знаете като компетентен орган какви са възраженията на бизнеса, който за 40% от масата на отпадъка плаща 60% от таксата. Тези изчисления трябва да бъдат ясни. Сега вододелът е в София! Какво правим и колко ще струва? След това вече хората, които не знаят, да чуят кой ги управлява и на каква цена,

Уважаеми господин Божинов, най-евтиният начин за третиране сметта, както казвате такса смет, е да си я изхвърляме до табелата на населените места. За жалост все още има такива случаи. В хода на общественото обсъждане каква да бъде технологията и какъв да бъде заводът бяха предложени няколко модела. модела. Съответно беше избрана като подходяща тази, която в момента се финансира от Европейската комисия, която още веднъж беше потвърдена и още веднъж разгледана. По отношение на цифрите, които цитирате, специално ще проверя в Брюксел. Не мога да коментирам дали е така или не, но Ви уверявам, че именно за това е такъв висок процентът на безвъзмездното финансиране от страна на Европейската комисия, за да бъде социално поносима таксата за населението. Това е смисълът въобще на европейското финансиране. Към 2016-2018-2020 г. таксите на тези общини, ако бъде приет проектът на Закона за отпадъците, който предстои да се разгледа, които не си изпълнят целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Този проект изцяло предполага със сигурност изпълнение на целите на Столична община, което означава, че тя няма да бъде наказвана, разбира се, ако технологията на експлоатация се изпълнява. По отношение на търга, аз не мога да отговоря на въпроса Ви – ще бъде отменен или не, това не е предварително зададен от Вас въпрос. Доколкото си спомням,

По-скоро въпросът стои – в момента интерпретирам, ако бъде променена технологията, вероятно трябва да има друг търг, тоест ако има някакви промени в технологията на MBT, съгласно първоначалната, може би ще има нов търг. Ако няма, не виждам основания – ако остане същата, да има нов търг, при потвърждение от страна на

Благодаря Ви, госпожо министър, за участието в днешния парламентарен контрол. Сега следва въпрос от народния представител Дурхан Мустафа относно възникнало напрежение между жители на община Руен и концесионера на Държавен Въпросът е към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов. постъпи подписка от 1000 жители на селата Топчийско, Мрежичко, Припек, Подгорец, Заимчево и други от община Руен. Във връзка с отдадена концесия на Държавен дивечовъден участък „Дъбрава”

Каква е площта на землището, определена с концесионния договор, и по какъв начин жителите на гореспоменатите населени места могат да се ориентират къде са границите на концесионираното ловно поле? На какво основание е поставена бариерата на горски път в местността „Гермето” и защо гражданите са лишени от достъп до гора за бране на шипки, гъби и други горски плодове?

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мустафа, на Вашия първи въпрос дали община Руен е подписала договор за концесия на Държавния дивечовъден участък „Дъбрава”, вече Ви предоставих отговор по време на заседанието на парламентарния контрол на 11 февруари тази година, а именно, че съгласно изискванията на чл. 36, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча директорът на съответното държавно предприятие сключва договор за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния участък с лицето, спечелило конкурса. В конкретния случай договор за предоставяне, стопанисване и ползване на дивеча в Дивечовъден участък „Дъбрава” е сключен между Държавното горско стопанство – Айтос, и фирма „Кондор” ЕООД. Дивечовъден участък „Дъбрава” е обособен със заповед от 17 април 2009 г. на председателя на Държавната агенция по горите, като границите му са определени на базата на заповед на министъра на земеделието и горите от 16 юни 2001 г. Площта на Дивечовъден участък „Дъбрава” е 5041 хектара, от които 4811 хектара – горски фонд, и 230 хектара – селскостопански фонд. За определяне на границите на дивечовъдния участък на терена се правят обозначителни табели или се маркират стоящите дървета.

Съгласно изискванията на Закона за горите, достъпът до горските територии е свободен на собствен риск при спазване указанията на горската администрация и собственика на горската територия. Що се отнася до конкретния Ви въпрос – на какво основание е поставена бариера на горския път в местността „Гермето”, която лишава гражданите от достъп до гората за бране на шипки, гъби и горски плодове, бих искал да Ви уведомя, че бариерата е поставена след издаването на заповед на директора на Държавното

ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 146, ал. 3 от Закона за горите. Същата е оповестена в интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите и е изпратена до всички заинтересовани лица в района, включително и до община Руен. Копие от заповедта е поставена и на бариерата в местността „Гермето”. Относно твърдението Ви, че с поставянето на бариерата гражданите са лишени от достъп до гората с цел бране на гъби, билки и горски плодове, Ви информирам, че няма моторни превозни средства или хора, на които да е отказан достъп до района, като за целта е осигурено 24-часово дежурство на бариерата от служители на фирма „Кондор”, като се води и книга за моторните превозни средства, влезли в района на дивечовъдния участък. По отношение на последния Ви въпрос – дали горските надзиратели и ловните стражари имат право без прокурорско решение да влизат в частни домове на граждани, Ви отговарям кратко: разбира се, че не. Тези лица могат да извършват проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазването на дивеча в дворовете на гражданите само след вземане на прокурорско разрешение. Но, господин Мустафа, към момента в Министерството на земеделието и храните няма информация да са извършвани проверки от горски и ловни стражари в частни дворове на граждани от община Руен без прокурорско разрешение.

Уважаеми господин министър, във времена на криза, когато определени региони са силно засегнати от безработицата и много млади хора напускат родните си места в търсене на препитание, моят въпрос към Вас е: какво Вие като министър бихте направили, за да премахнете тази бариера с цел да се осигури възможно безпрепятствено жителите на тези населени места да могат да влизат в гората с цел бране на шипки, дренки, самардала, скоруша и други горски плодове? И може би едно предложение. Ако евентуално няма възможност тази бариера да се премахне, бихте ли направили всичко възможно на това място да се постави една табела? Защото това, което Вие казахте, че я има обявена на място, аз не знам точно на кое – в хартиен вид, как

Благодаря Ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Мустафа! Аз поемам ангажимент

В държавен дивечовъден участък, даден на концесия, знаете разбира се, че се извършва и лов – не дай си Боже да се случи някой инцидент, тогава пък ще трябва да отговарям на въпрос какво направи държавата в лицето на Държавната агенция по горите, за да предотврати този инцидент. Тъй като от началото на ловния сезон вече имаме смъртни случаи, ние засилваме като цяло мерките за безопасност на лова и поставянето на подобни пропускателни съоръжения на територията на ловни участъци е едно от тези мероприятия. Но разбира се, с оглед на това, което Вие предложихте, аз ще разговарям с директора на горското стопанство и ще потърсим начин организирано да не се ограничава, ако има възможност, достъпът на тези хора до мястото, разбира се, при съответните предохранителни мерки,

Московски е от народните представители Меглена Плугчиева и Петър Мутафчиев относно политиката на правителството за подобряване условията за корабоплаване по река Дунав. Заповядайте, госпожо Плугчиева, да развиете питането. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, една сериозна и голяма тема е корабоплаването по река Дунав, като се има предвид, че реката е Коридор № 7 от общата водна пътна система на Европейския съюз и е един от приоритетните транспортни коридори. За съжаление тази тема остава само като приоритет на книга. Предвидените европейски средства по оперативна програма „Транспорт” трябваше да бъдат използвани до 2013 г., за да се подобри корабоплаването, което има съответното финансово и икономическо изражение за България, за съседна Румъния и като цяло за Европейски съюз, за съжаление това не се случва. Нещо повече, особено затрудненията през това лято и ранната есен на тази година показаха, че е крайно належащо проектът „Батим–Белене” да бъде изпълнен и съответно да се вземат необходимите мерки, за да се осигури безпрепятствено корабоплаване по река Дунав. В момента това, което е известно, и аз съм запозната вече от Вас с информацията, но това трябва да прозвучи от тази трибуна. То е особено важно за бизнеса, за работещите в „Речно „Речно плаване” по река Дунав и особено за всички общини по поречието на Дунава, да се чуе Вашият отговор, Вашата прогноза и действия, които ще предприемете оттук нататък как ще се развива този проект за подобряване на корабоплаването, с какви средства, при условие че сега стана ясно, че средствата, предвидени по този проект, се прехвърлят за продължаване проекта на метрото на София в отсечката от „Цариградско шосе” до летище София? Де факто национални или европейски средства за национален проект се прехвърлят за столицата? Доколко това е оправдано, каква перспектива и какъв отговор ще дадете на всички, които очакват реализацията на проекта „Батим–Белене” и подобряване на корабоплаването по реката в средносрочен и дългосрочен план, за да има и ясна перспектива за всички, които са заинтересовани? Благодаря Ви.

МОСКОВСКИ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Плугчиева! Политиката на правителството по отношение подобряването на корабоплаването по река Дунав е ясна и еднозначна изпълнение на всички необходими мерки за подобряването му, с които да се увеличи пропускателната способност на реката при ниски води чрез осигуряване на повече от 90% обезпеченост на условията за нормално корабоплаване. Подобряването на навигацията по река Дунав е един от тридесетте приоритетни проекта за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа и един от трите, които преминават през българска територия, като за тази цел са отделени значителни средства, включително и за следващия програмен период – 2014-2020 г. В изпълнение на тази политика през месец октомври открихме в гр. Русе първия етап от Проекта „Изграждане на речна информационна система в българската част на река Дунав” – проектът „Булрис”. Той е включен в приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Транспорт” и вече има одобрена апликационна форма. Бюджетът му е 18 млн. евро. С този проект сериозно ще се подобри корабоплаването по реката, ще се разширят възможностите за модернизация на пристанищна инфраструктура и ще се създадат допълнителни условия за развитие на интермодалните терминали по българските пристанища. По-конкретно по отношение на проекта за подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на река Дунав при Батин-Белене. Както знаете, река Дунав е обща водна граница с Румъния, като проектите за подобряване на корабоплаването се явяват трансгранични за двете държави, тъй като засягат територии и водни площи и на двете страни и същите трябва да се изпълняват и управляват съвместно и заедно с румънската страна. с това този проект е включен в Оперативна програма „Транспорт” с индикативна стойност от 38 млн. евро. Румънската страна също е заделила по своята оперативна програма средства в размер на 142 млн. евро, които могат да бъдат разходвани в общия българо-румънски участък, но за разлика от нас те не са конкретизирали точните места на удълбочаване. Успоредно с началото на програмния период през 2007 г. румънската страна стартира едностранно проекта за предварителни проучвания за подобряване на условията на корабоплаване в общия българо-румънски участък по река Дунав и съпровождащи проучвания, като използват финансиране по предприсъединителната Програма ИСПА. Проектът цели да се изследват няколко алтернативи за всеки критичен участък, включително и този при Батин-Белене, като се предложи най-подходящата за финансиране и изпълнение. В него се включват всички дейности за оценка и за въздействие на околната среда, включително и обществени обсъждания. Първоначално заложеният период за изпълнение на румънския проект беше 14 месеца, считано от месец май 2007 г. Румънските проучвания все още не са завършили и до този момент. Закъснението към настоящия момент е 38 месеца. По предварителна информация се очаква проектът да бъде завършен в края на 2011 г., като процедурите за приемането му, включително и обществените обсъждания, ще бъдат осъществени през 2012 г. Заедно с представителите на Европейската комисия отчетохме, че при тази ситуация българската страна не може да направи повече за развитието на проекта и трябва да се изчака завършването на румънския проект по предсъединителната Програма ИСПА,

управляващият орган изпрати уведомление до румънската страна, с което я информира за намеренията за пренасочване на средства по други проекти в рамките на Оперативна програма „Транспорт”, като заедно с румънската страна сме декларирали в писмен вид пред Европейската комисия ангажимента този проект да бъде реализиран в следващия програмен период. Трябва да направя и още едно обяснение, че чисто технологично и инженерно само едната страна не може да направи удълбочаване, тъй като всички изследвания показват, че това трябва да се извършва едновременно, тъй като наносите, поради течението на реката се прехвърлят, ако се удълбочава само от едната страна. допълнение само да дообясня защо отиват за софийското метро. Това е, защото преместване от Кохезионен в Европейски фонд за регионално развитие няма как да стане. Това са пари в Европейския фонд за регионално развитие. Единствената възможност да се прехвърлят към приоритетна ос, която е също в този фонд за регионално развитие. Това е приоритетната ос интермодалност, където е софийското метро, тъй като там има готов проект и най-бързо могат да бъдат усвоени.

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, Вие сам разбирате и съм сигурна, че самият не сте удовлетворен от отговора, който сам давате, защото де факто обявявате темата темата за корабоплаването по река Дунав като приоритетна, обявявате я като специален фокус на внимание на правителството и в крайна сметка казвате, че българската страна нищо не може да направи. Не може да не може да се направи нищо и не може вината да бъде прехвърлена само при румънската страна. Би трябвало да излезете и да кажете как работите с румънския си колега, какви срещи и какъв график на срещите и на проекта сте поставили, наистина как се залага проектът за следващия програмен период, за да може и тази политика, облечена в график, в цифри, в срокове, да може да бъде и следена и да може да бъде проконтролирано кога и как ще се отрази всичко това на корабоплаването по река Дунав. Иначе всичко отива в небитието и това са само общи приказки. Защото заради 138 милиона, които сега не могат да се реализират, това означава, че за следващия програмен период естествено сумата за проекта ще нарасне или проектът ще бъде оскъпен, а в същото време загубите, които търпят българското, румънското и европейското корабоплаване, се изчислява в пъти. И това е тема, която, знаете много добре, се поставя на всички съвети и срещи на министрите на транспорта в Брюксел. Това се коментира съответно и от Генерална дирекция „Регионално развитие” в Брюксел.

Към това трябва да добавим и ангажимента, който България има по Дунавската стратегия. Вие знаете, че това е една основна стратегия, в която ще се позиционират проекти и действия за следващите 10-15 години. И там на първо място стои приоритетно корабоплаването. Затова молбата ми е да формулирате ясни срокове и ангажименти, които да могат да бъдат следени и изпълнявани, защото това наистина е една изключително важна тема

Благодаря Ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, госпожо Плугчиева! Първо, аз съм изключително доволен от отговора, който дадох. Второ, това са фактите. Препоръката за разместване на тези средства от този проект към метрото е от Генерална дирекция „Регионално развитие”, която цитирахте. Ние сме доволни и сме съгласни с тази препоръка. Относно този проект в бенефициента Агенция за поддържане и проучване на река Дунав ще бъде оставен достатъчно голям бюджет, за да може да бъде довършено, заедно с румънците, техническото проектиране до края на този програмен период и да започне изпълнението на следващия по този проект. Относно това какви срещи сме правили, има протоколи, срещите са десетократни на брой, включително на най-високо ниво, включително този проект беше поставен и на междуправителствената среща на

нищо. Ефектът от състоянието на проекта е този, който вземаме като решение. Тоест това правим. Гаранцията е, че и двете държави са го декларирали в писмен вид в Европейската комисия и ние оставяме бюджет, за да бъде довършено техническото проектиране. Какъв е смисълът да оставяме пари, да проектираме, да довършим подготвителната фаза на проекта, ако нямаме желание да го изпълним?

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, Вие сте доволен от отговора – няма лошо в това. Подготвил го е Вашият екип. Ние не сме доволни и ще Ви кажа защо. четиригодишния период, в който вие ще управлявате, няма да се направи нищо по подобряване корабоплаването по река Дунав, защото програмният период ще свърши през 2014 г. – тогава свършва и вашето управление. Това беше смисълът на въпроса, който ние Ви зададохме. Хубаво е, че продължихте системата РИС, но и да направите системата РИС, като не плуват кораби по Дунава, аз не знам тогава какво ще регулираме и какво ще управляваме по река Дунав! Проблемът с Батин-Белене е голям, има проблем с румънците, но искам да Ви кажа и нещо друго. Много е важна инициативата от страна на министрите на транспорта, много е важно да се запази (основно Вашият предшественик трябваше да бъде движещата сила в първата година на вашето управление, за да се започне този проект) регулярната тримесечна среща на министрите, която беше наложена години преди това. Ако ги нямаше тези срещи плюс екипните срещи на двете министерства всеки месец и половина, то тогава Дунав мост 2 нямаше да започне да се строи. Казвам Ви го, тъй като същите тези проблеми стояха тогава и пред нашето правителство. Активността от страна на министерството трябва да бъде много по-голяма, за да има някакъв ефект. В момента Вие казвате – прехвърляме за 2020 г.

Ако това нещо не беше направено и проектът не се финансира сега – от „Цариградско шосе” до летището, парите по отношение на метрото може да не се платят от Европейската комисия и ще Ви кажа защо. Защото няма да бъде основната цел, тоест интермодалността на пътниците, свързването на гарата с летището. Добре го правите, но лошото е, че го направихте с пари за река Дунав, която е приоритет за целия Европейския съюз. Отървахте госпожа Фандъкова да не тегли кредит, защото и това не бяха предвидили. Ако бяха предвидили кредит от общината, щяха да бъдат малко по-спокойни. Сега може би България ще е спокойна за това, че по отношение на регионалното развитие ще усвои определени средства по Оперативна програма „Транспорт”. В никакъв случай не мога да се съглася със спокойствието, с което в момента правителството на ГЕРБ говори по отношение на удълбочаването на определени участъци